To mogu da razumem. Ne verujem baš da to građani razumeju kojima je interes da čuju postoji li neka dodatna ideja koja može da popravi zakon i učini ga boljim i kvalitetnijim.Kada kažete da nema dijaloga, ja ću vam odmah reći da smo mi, kao Vlada, kroz ove amandmane, mnoge koje smo dobijali od opozicionih političkih partija, usvajali amandmane koji su zaista doprineli da imamo bolji Zakon o stanovanju i to je za mene dijalog, jer je bilo dosta takvih amandmana koje smo usvojili i kod socijalnog stanovanja, gotovo u svakom delu.Što se tiče dijaloga sa vama, nažalost, kod vas su svi amandmani briše se i tu onda dijaloga nema.Na ovu vašu načelnu raspravu, koja jeste po meni načelna, da li mi sebi možemo ili ne možemo da priuštimo, i te kako sebi možemo da priuštimo jasne zakone, zakone koji imaju tačno utvrđene kriterijume od toga da će Ministarstvo voditi računa o prevozu opasne robe, zato što je to jako važno, jer nebrojen veliki broj agencija, uprava, kancelarija koji se osnivao prethodnih 15-ak godina nije nam doneo svuda, u svakoj dobre rezultate.Imamo iskustva sa Agencijom za prostorno planiranje koja je, kao agencija ukinuta, ali unutar Ministarstva imamo Sektor za prostorno planiranje, a to je bilo izmenama i dopunama Zakona o planiranju i po svakom zakonu ponovo govorim, ali bih zaista rekla da nema dijaloga sa vaše strane, pa ću to iskoristiti kada budem odgovarala nekoj drugoj poslaničkoj grupi, a ne vama. Koliko skupština stanara ima u Srbiji? Da li postoji jednostavnije pitanje? Da li postoji veći dokaz da ne želite da Srbiji priuštite dijalog i razvoj od odbijanja da mi saopštite – koliko skupština stanara ima u Srbiji? Gde su registrovani?Na tom broju vam se bazira odbrana zakona. Na tom nepostojećem broju vam se bazira rešenje da ta skupština stanara, za koju ne znamo da li postoji, sklapa ugovore sa upravnicima. Na tom nepostojećem broju vam se bazira ceo zakon koji kaže – ako ne može skupština stanara da se dogovori, onda će lokalna samouprava da ima prinudnog upravnika. Koliko ima skupština stanara u Srbiji?Malo Srbiji?Malo stvari poštujem i u malo procesa u Srbiji učestvujem toliko privrženo koliko u dijalogu. Ne postoji replika, uvreda, nepromišljena reč, bilo šta izrečeno od bilo koga ko će me ikad zaustaviti da dijalog u Srbiji gradim. Zato pitam – koliko skupština stanara ima u Srbiji? Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Imali ste puno vremena od 2000. godine da utvrdite sve skupštine stanara. Odgovoriću vam. ni jedan zakon koji ste definisali nije, nažalost, mogao da napravi spisak stanara. Donošenjem ovog zakona, koji spaja tri zakona iz oblasti stanovanja, Srbija će konačno imati i spisak skupština stanara, odnosno broj skupština stanara i dodatno imaće održavane zgrade.Imali ste, ne dovoljno samo vremena za to, vremena da nikada ne dođe do ove situacije da čitam da padaju fasade i da umiru deca. Toliko ste imali vremena za svih 12 godina koliko ste bili na vlasti, direktno, indirektno, kako god, god, i niste to uradili.Što se tiče vaše borbe, to vrlo poštujem i zato mi je jako žao što Zakon o stanovanju, gde po prvi put imamo, recimo, žrtve porodičnog i partnerskog nasilja prepoznate u određenoj vrsti socijalne pomoći za korišćenje socijalnih stanova. Na primer, i za taj član zakona ste napisali – briše se. se. Ta borba o kojoj vi pričate nekako se ne vidi na delu koji se zove Zakon o stanovanju.Ovaj zakon, pre svega, građanima treba da pomogne da žive u normalnim održavanim zgradama i da svi konačno znamo odgovore na sva pitanja koja nismo mogli da dobijemo dok su neki drugi bili na vlasti. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović. Izvolite.SONjA Hvala lepo predsedavajući, pozdravljam sve goste i gospođu Zoranu Mihajlović.Moram da izrazim svoje nezadovoljstvo, zašto su toliko mnogo zakona spojeni u jednu raspravu. raspravu. Pokušavala sam da pronađem zajednički imenitelj za sve te zakone, jedini zajednički imenitelj je Ministarstvo građevinarstva, prostornog planiranja i infrastrukture.Međutim, svaki, pojedini, od ovih zakona traži dostojan tretman i ozbiljnu raspravu, tako da ovaj paket, koji smo danas dobili da raspravljamo, šest zakona, može biti samo izraz želje da o njima ne raspravljamo previše, kako bi javnost o njima saznala što manje. Upravo iz tog razloga se obraćam građanima Srbije, sa porukom da će poslanička grupa DJB učiniti sve u ovim skupštinskim neuslovima, kako bi teme koje ih najviše interesuju, jer zadiru i u njihov privatni život, učinile dostupnim javnosti.Poštovani građani Srbije, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada počinje, tako reći, jednim lirskim uvodom o održavanju razvoja stanovanja, unapređenje uslova stanovanja, kao i unapređenje vrednosti stambenog fonda i energetske efikasnosti, kao i smanjenjem negativnih uticaja na životnu sredinu. Zaista smatram da je sve to u redu i da mi treba da imamo takav jedan zakon, i on bi savršeno funkcionisao, takav kakav jeste u državi, u nekoj Švajcarskoj, ili Austriji.Nažalost, Austriji.Nažalost, stanje na terenu kod nas nije tako, i zakon nije prilagođen realnim potrebama i mogućnostima građana Srbije.

i o tim nepravdama koje su učinjene građanima Srbije, želim da i obavestim građane Srbije.Četiri nepravde su: nepravda vezana za smanjivanje broja priznatih članova porodičnog domaćinstva, nepravde vezane za održavanje zgrada, nepravde vezane za socijalne stanove i nepravde vezane za zaštićene stanare. Naime, predloženom definicijom ovog zakona, krug članova domaćinstva, smanjuje se krug priznatih članova domaćinstva u odnosu na raniji Zakona, raniji Zakona, jer u taj krug ne ulaze članovi, isključuju se supružnici i isključuju se deca zakupaca i unuci zakupaca, koji u stanu žive u istom porodičnom domaćinstvu. To izaziva posle dalje posledice u strukturama i kvadraturama stanova koji trenutni zakupci, a kasnije dobijaju za preseljenje.Nepravde koje su vezane za održavanje zgrada, smatramo da sva ova tri upravnika, znači mi imamo običnog upravnika, imamo prinudnog upravnika i imamo profesionalnog upravnika, i ne vidim ni jedan razlog zašto bi nadležnosti tih upravnika bile različite. Znači, oni treba da obavljaju isti posao. U Zakonu ne treba da stoje, sada posebno da se naznače nadležnosti običnog upravnika i nadležnosti profesionalnog ili prinudnog upravnika.Obaveze u upravljanju i održavanju zgradom imaju samo vlasnici posebnih i samostalnih delova, kao i zakupci stanova u javnoj svojini na neodređeno vreme. Dovoljno je da upravnik zgrade vodi evidenciju o ovim licima. Znači, upravnik zgrade treba da vodi evidenciju o vlasnicima, posebnih i samostalnih delova, i zakupcima stana u javnoj svojini na neodređeno vreme.Ne postoji odredba ovog zakona ustanovljena potreba da upravnik zgrade vodi evidenciju o licima koja su zakupci ili drugi korisnici stanova, osim ako se putem upravnika zgrade ne namerava vršiti poreska kontrola za iznajmljivanje stanova. Ukoliko je, pak, namera predlagača zakona da se putem upravnika zgrade ipak vrši poreska kontrola, to bi bilo potrebno izričito zakonski regulisati. Volela bih da mi, gospođa Mihajlović, pojasni taj deo.Sledeći deo koji se odnosi na nepravdu u održavanju stanova, možda nehotice su došle do toga u zakonu,

Te obzirom na odredbe člana 47 Zakona kojim se predviđa i solidarna odgovornost vlasnika posebnih delova za neispunjenje ugovornih obaveza stambene zajednice, uzimanje kredita od strane stambene zajednice bi moglo u celini da padne na teret vlasnika posebnih delova koji su protivni uzimanju kredita.Stambena kredita.Stambena zajednica nije predviđena da ima prihode veće od neophodnih troškova upravljanja i održavanja zgrade, nadam se da se tu slažemo. To nije profitna orjentisana organizacija. Sledstveno tome, nema prihoda iz kojih bi se mogao vraćati kredit, te se mogućnosti uzimanja kredita apsolutno mora sprečiti da ne bi došlo da ljudi koji su bili vlasnici posebnih jedinica, vraćaju kredit, za koji uopšte nisu bili saglasni da se uzme.U istom tom delu zakona, postoji odredba da prolaz kroz poseban deo zgrade, može biti ustavno opravdan samo ako ne postoji drugi način da se izvrši popravka ili održavanje. Zapravo, mi insistiramo da tako stoji. U Zakonu piše, kada je to neophodno. Šta to znači neophodno? Uvek je neophodno da se nešto odradi što može da se ugrozi. Ali ako postoji drugi način da se to uradi, a da se ne naruši privatna svojina, onda to treba tako da se uradi. Šta to znači u praksi? Izvolite, ne možete da rešite fasadu na drugi način, postavite skelu, postavite auto-dizalicu i jedino ako ne možete to tako da uradite, onda imate pravo pristupa kroz privatnu svojinu vlasnika posebnih jedinica.Najinteresantniji deo, i ono što bih volela sa pažnjom da propratite, je deo član 61 na koga sam na Odboru čula da su vrlo ponosni članovi Ministarstva na taj deo, koji su se bavili ovim Zakonom, a zapravo se odnosi na različite visine naknada za održavanje stambenih objekata u različitim urbanističkim zonama grada. To znači da će, recimo, vlasnici posebnih jedinica u užoj gradskoj zoni plaćati veća sredstva za održavanje svojih posebnih stambenih jedinica, i prinudno zbog nemogućnosti veoma teških uslova života u ovim vremenima, biti prisiljeni na prinudnu migraciju.Još migraciju.Još jednom molim zakonodavca, jer smatram da je ovo veoma dalekosežna i kontraverzna politička odluka koja zahteva širu i transparentnu društvenu debatu, i ekonomsku i socijalnu analizu efekata. efekata. Praktično se otvaraju vrata džentrifikaciji i getoizaciji naselja i diskriminaciji siromašnih populacija. Smatramo da je državno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju izgleda, kao i energetske efikasnosti zgrade, za koju se vezuje ovaj član, u današnjim društvenim okolnostima primerenija mera javne politike od državne prinude.Treća grupa tih nepravdi za koje želim da smatram da su učinjene nenamerno su nepravde koje se odnose na socijalno stanovanje. To je po meni fantomski član 78. ovog zakona. Fantomski član za koji je naš radni naziv „Savamala“, odnosno „Beograd na vodi“. Pretpostavljam reakcije na ovo što sam ja sada rekla da smo mi svi opsednuti „Beogradom na vodi“, međutim vlast je opsednuta prethodnim vladavinama i prethodnim vlastima, mi smo u našim izlaganjima opsednuti „Beogradom na vodi“.U tom članu gde se priča o iseljavanju i koji su razlozi iseljenja, vrlo jasno stoji nešto što ja samo mogu da podvedem pod „Beograd na vodi“. Nisam predvidela brisanje ovog člana jer mislim da on može i humanije da se sredi. Nisam predvidela, jer tu ima delova članova koji mogu da se primene i za neke druge stvari.U stavu 2. tačka 3) se iseljavanje vrši u sklopu priprema za sprovođenje investicionog projekta i ukoliko je

Smatram da je pilot projekat taj projekat i da će to biti model za sve druge investicione projekte radi ostvarivanja javnog interesa. Ipak ne bi trebali da se ponašamo i da to ubacujemo u zakon tako što ćemo reći da rešavamo pitanje socijalnog stanovanja.Šta je tu bitno, konkretno u „Savamali“? Tu imamo stanove koji nisu legalizovani i objekte koji su u procesu legalizacije. Kako smo uopšte mogli da izvršimo iseljenje ako nisu dobijena rešenja da je proces legalizacije odnosno odobrenja završen?Četvrta završen?Četvrta tačka, odnosno moja četvrta tačka, a na neki način nepravda ovog zakona su zaštićeni stanari. Vidite gospodo, država Srbija je pre 50, 60 godina napravila nepravdu prema vlasnicima stanova. Da li smatrate da je potrebno da se nepravda koju je država napravila pre 50 i 60 godina ispravlja činjenjem nepravde novim stanarima? Smatram, kao i poslanička grupa DJB da to zaista ne bi trebala ni jedna ozbiljna vlast da učini.Šta je razlog ovoga što kažem? Po ovom novom zakonu povećava se zakupnina za 200% plus. Ljudi koji žive u tim stanovima, zaštićeni stanari koji su u ozbiljnim godinama, penzioneri kojima su smanjene penzije takav namet, koliko god to nekom izgledalo da nije veliko ne mogu da izdržim. Oni će se iseljavati u stanove, ne zna se gde je preseljenje i to je odloženo za 2016. godinu, tako da imamo još jedan primer prisilne migracije.Država umanjuje prava građanima samim tim što stavlja sudbinu zaštićenih stanara u ruke opštinskih i gradskih činovnika, krši Ustav Srbije i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koji garantuju da svako ima pravo da o njegovim pravima odluči nezavistan sud.Diskriminacija onih koji naslede nepokretnost je takođe vezana za ovu grupu zaštićenih stanara. Znači, ako je neko u bilo kom delu Srbije nasledio neku nepokretnost koja može da bude i neuseljiva, on nema pravo da dobije stambenu jedinicu adekvatnu. Koliko su te stambene jedinice adekvatne veliki je znak pitanja, jer tu je zakonodavac malo nejasno odredio površine, strukturu stanova. Mislim da bi taj deo zakona trebao da se vrati na doradu.Šta je moj predlog za konkretno ovu situaciju?

sa rokom od 40 godina otplate ljudima koji imaju 80 godina. Manje-više starosna struktura je takva. Predlog je sledeći, pretpostavljam da ćete se složiti sa mnom, ne treba da snose posledice ove nepravde od pre 60 godina zaštićeni stanari, ne treba da snose vlasnici stanova, oni zaista treba da dobiju na ime zakupnine adekvatnu vrednost.Kako vrednost.Kako to može da se reši? Tu država treba da plati račun i da prihvati to nasleđe koje zaista jeste nasleđe od pre 60 godina, ali moram da poručim vladajućoj većini kao predstavnicima Vlade, vi ste se gospodo prihvatili projekta zvani „Srbija“ u zemlji u kojoj kontinuitet življenja imaju građani Srbije. Taj projekat ste prihvatili sa svim njegovim plusevima i svim njegovim minusima. Sa tim projektom možete da izađete na kraj ili ne možete da izađete na kraj. Ako možete da izađete na kraj, ja ću to pohvaliti, a ako ne možete da izađete na kraj, onda ga prepustite legalnim, demokratskim načinima ali nemojte da i ono od pre 60 godina bude greška prethodni vlasti, a da zbog toga trpe građani Srbije. Hvala.

je važno, najvažnije.)Jeste, to je važno zato što je ovo Vlada koja sada ima svoj sastav, a kada bude bila možda neka druga vlada onda će ona možda da nazove svoja ministarstva drugim imenom.Dalje, kada kada govorite o tome kako počinje objašnjenje Zakona o stanovanju, kažete – lirski smo se izrazili. Sve što ste nabrojali jesu standardi, evropski standardi vezani za kvalitet stanovanja i svega onoga što svaki zakon o stanovanju u jednoj ozbiljnoj i modernoj državi treba da sadrži.Nepravde koje pominjete, moram da ih objasnim, pre svega zbog građana Srbije, a to je da krenemo prvo sa upravnicima pa ćemo doći do zaštićenih stanara. Govorite o nadležnostima upravnika i zašto se deli ta nadležnost upravnika, odnosno onih upravnika koji će biti izabrani od same skupštine stanara, dakle od članova same zgrade ili vlasnika stanova, oni ne dobijaju nikakvu nadoknadu dok profesionalni upravnici koji ispune određene uslove, imaju obuku u Privrednoj komori, samim tim i licencu i eventualno ukoliko to želi određeni stambeni objekat, postaju profesionalni upravnici u tom stambenom objektu. Dakle, mogu i ne moraju, nije rekli ste da će se ovim vršiti dodatna poreska kontrola. Zna se ko vrši poresku kontrolu, to su inspektori poreske uprave, to svakako ne radi i nije ni delokrug rada ovog zakona, niti to rade profesionalni upravnici.Govorite upravnici.Govorite o odnosu između zaštićenih stanara i vlasnika. Pre svega, da svima bude jasno, a i građanima Srbije koji često slušaju ta dva pojma pojma – zaštićeni stanari i vlasnici, zaštićeni stanari dugi niz godina, gotovo 70 godina i nešto manje žive u stanovima kojima nisu vlasnici, dakle, žive u stanovima gde imaju vrlo male zakupnine i to je prosto nepravedno i nefer u odnosu na one koji jesu istinski vlasnici tih stanova. Govorimo, pre svega, o stanovima i zgradama u centralnim gradskim zonama, u tom vremenu, u tom periodu kada su dobijali te stanove, a to je bio pre svega Beograd i nešto malo nekih drugih gradova.Prošle godine smo doneli zakon da evidentiramo, da uopšte znamo koji je to broj stanova gde postoje zaštićeni stanari i vlasnici i taj zakon nam je dao evidenciju da ukupan broj stanova zakupaca na neodređeno vreme na teritoriji naše zemlje je 1.489, od čega je 1.402 u Beogradu, i to centralnoj gradskoj zoni, znači, ona prva zona, Terazije itd.Naš

pomognemo i onima koji jesu vlasnici stanova, da dobiju i da se vrate u svoje stanove, ali, isto tako, da oni koji su zakupci u nekom periodu, koji jeste period od 10 godina, dobiju adekvatan stan, koji takođe mogu da otkupe, kao što su svi građani ili većina građana Srbije otkupljivala po nekim zakonima prethodnim po vrlo povoljnim cenama.Kada govorite o tome da je diskriminatorski odnos i da da je zakupnina koju će sada zakupci plaćati neprimerena i da tu razliku treba da plati država, Vlada Republike Srbije, a i ja kao resorni ministar, smatramo da ne možemo sa svim stvarima stalno opterećivati državu. Ovo je najbolji način da to rešimo na drugi, na način koji je predložen zakon.Ali, zbog javnosti, primer jednog stana, na primer, u Knez Mihajlovoj ulici od 76 metara kvadratnih, zaštićen stanar koji je dobio na korišćenje taj stan u Knez Mihajlovoj ulici, u centralnoj gradskoj zoni, danas plaća, u skladu sa trenutno važećim zakonom, zakupninu od 9.000 dinara. Nacrtom zakona koji danas raspravljamo, on će je plaćati 18.000 dinara i biti u procesu da lokalna samouprava, grad Beograd, obezbedi adekvatan stan koji će on kasnije moći da otkupljuje. Kada bismo posmatrali tržišnu vrednost zakupnine, kada bi taj stan bio na tržištu, odnosno kada bi se plaćalo po tržišnim cenama zakupnina, taj iznos bi bio najmanje 49.000 dinara. Dakle, u prethodnih 50, 60 godina, stanari koji su zaštićeni stanari su, morate priznati, ne govorimo više sada ni čijom, da li greškom, krivicom itd, ali su defakto imali i te kakve koristi od toga što se zove život u centralnim gradskim zonama po vrlo, vrlo niskim zakupninama.Kako god to bilo iza nas, to je situacija koja mora da se reši. Način koji mi mislimo da je najpravedniji jeste da damo mogućnost lokalnim samoupravama da to reše. Vodili smo se, takođe, jedino i isključivo standardima u stanovanju koji postoje. To znači da se tačno znaju stanovi koje će zaštićeni stanari, kako ih danas nazivamo, dobiti od lokalne samouprave – osnova je 30 metara kvadratnih plus 15 metara kvadratnih za člana domaćinstva, znači, tročlano domaćinstvo će imati 60 metara kvadratnih stan, koji će imati kao mogućnost rok od 40 godina, da ga otkupi i da postane njegovo vlasništvo. Kada govorite o tome do kad će živeti ti ljudi, oni imaju svoje naslednike i ti naslednici takođe imaju pravo na te stanove. Danas, pak, imamo situaciju da se u stanovima gde stanovima gde žive zaštićeni stanari, koji nisu vlasnici stanova, nalaze ljudi od jednog ili dva člana domaćinstva na po 150, 200 i više metara kvadratnih. Ne bih se ja sa vama složila da je u pitanju diskriminacija, nego pokušaj da konačno jednom rešimo i taj problem koji dira, praktično, i jedne i druge.Rekli ste da je državna prinuda to što smo stavili da je pitanje energetske efikasnosti jako važno i da moramo da učinimo sve zajedno i da to često ne može da uradi samo lokalna samouprava ili samo stambena jedinica, da moramo da povećamo energetsku efikasnost i to tako što smo energetsku efikasnost posmatrali kroz zakon kao javni interes, omogućavajući da sufinansiranje, povećanje energetske efikasnosti sada mogu da pomognu i država ali i sve druge institucije i organi.Što se tiče socijalnog stanovanja i tog tzv. fantomskog člana, kako ga vi nazivate, što uopšte ne razumem, prvi put u ovom zakonu, i to je ono gde smo se takođe konsultovali sa Evropskom komisijom, prvi put u ovom zakonu u Srbiji mi imamo tačno podeljeno i jasno određeno upravo sam postupak i proces raseljavanja. Nama se to često dešava, recimo, kada su u pitanju romske porodice, imamo problem i sa beskućnicima, ali, takođe i prvi put u tom članu mi imamo obuhvaćeno u skladu sa svim evropskim standardima, evropskim poveljama, Međunarodnom poveljom o poštovanju ljudskih prava, dakle, nijednu stvar ovde nismo stavili što je protiv ili što nije obuhvatilo tako važne povelje o zaštiti ljudskih prava, jer nam je bilo stalo da imamo tako nešto u ovom zakonu, jer to upravo često ume da bude problem.Kada gledate taj član 78, onda morate da ga čitate od početka, gde se jako lepo u prvoj rečenici kaže: „Iseljenje lica iz objekta koji je izgrađen suprotno zakonu kojim se uređuje planiranje prostora i izgradnje objekata i koji se nalazi na zemljištu u svojini drugog fizičkog ili pravnog lica“, dakle, odnosi se, pre svega, na takve vrste objekata, ide u taj proces iseljavanja, koji je vrlo jasno, do tančina određen. I rekla bih da je to mnogo bolje nego da nije da nije definisano tako jasno kako smo mi želeli da bude.Mislim da su to osnovne zamerke koje ste dali na zakon, govoreći o nepravdama. Naše mišljenje jeste da ovaj zakon, naprotiv, konačno uvodi red i konačno rešava decenijske nepravde koje su postojale i omogućava da imamo jednu stabilnu stambenu politiku koju do sada, nažalost, nismo imali. reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović. Izvolite.SONjA PAVLOVIĆ: Ja bih prvo želela da vas ispravim u jednom delu koji nisam tako izgovorila. Nisam rekla da su vaše namere da uprava putem upravnika vrši poresku kontrolu. Izričito sam rekla – ukoliko je namera, to su dve različite reči, predlagača zakona da se putem upravnika zgrada ipak vrši poreska kontrola, to bi bilo potrebno izričito zakonski regulisati. Znači, ne da se provlači kao nešto što mi ne možemo da razumemo, ali predlagač zakona i oni koji poštuju zakon, koji razgovaraju o njemu, očigledno čitaju zakone različito.Šta

Znači, iseljavanje. Vi ste maločas pročitali prvi član, a ja ću poslednji. Postupak iseljenja iz st. 1. i 2. ovog člana ne utiče na postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata, u skladu sa odredbama zakona kojim je uređeno ozakonjenje objekata. Kako ga ja čitam, znači ne mogu lica biti iseljenja ako nije završen proces ozakonjenja tog objekta. Znači, mora da se donese rešenje da bi lica bila iseljena, a ne tek naknadno kad iselimo lica mi im dajemo rešenja da je završen proces ozakonjenja. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. zaista izuzetno važni zakoni. Neki od ovih zakona direktno utiču i na naš svakodnevni život i, složićemo se svi ovde u sali, zahtevaju punu pažnju i nas poslanika, a i javnosti.Na samom početku bih se osvrnula ukratko na dva sporazuma koja se tiču oblasti saobraćaja. Prvi multilateralni sporazum o komercijalnim pravima u vanrednom avio-saobraćaju jeste izuzetno važan, olakšaće poslovanja avio-prevoznika koji obavljaju i avio-taksi saobraćaj i hitan medicinski prevoz, vanredne čarter prevoze ili prevoze pošiljki i tereta. Ovo je značajno za ove privredne subjekte budući da će im olakšati njihovo poslovanje.Drugi izuzetno važan sporazum koji zaista zaslužuje i pohvalu i podršku jeste sporazum koji se odnosi na Centralnu kancelariju projekta Trans-evropske železnice. Uspostavljanje trans-evropskih mreža predviđeno je Ugovorom o Evropskoj zajednici i malo je poznato da celo Poglavlje 21 pri pristupanju u EU zapravo se odnosi na evropske Trans-evropske transportne mreže, trans-evropske energetske mreže i telekomunikacijske mreže. Kako je od strane Ekonomske komisije UN ocenjeno da Srbija ima kapacitete da bude domaćin ovoj kancelariji, zaista verujem da će doprinos razvoju železničkog transporta u regionu sigurno biti u dobrim rukama i verujem da je ovo izuzetno važno, ne samo za državu, već i za naše naše stručnjake, posebno iz oblasti železnica.Kada je u pitanju Zakon o transportu opasne robe, na samom početku želim da istaknem da sam transport kao privredna delatnost predstavlja možda i najznačajniji dinamički proces, neophodan i za društveni i za privredni razvoj svake države. Organizovati bilo koju vrstu prevoza, posebno prevoz opasnih materija, predstavlja jedan kompleksan i zahtevan sistem koji mora da sadrži jasne procedure i pravila iz različitih oblasti i odgovornost i profesionalnost svih učesnika u ovom procesu, odgovoran menadžment i svakako koja mora da odgovorno vrši nadzor.Savremeno društvo poznaje više različitih modela transporta. To su pre svih, drumski, železnički, vodni i vazdušni saobraćaj, svakako kombinovani, ali postoji i cevni saobraćaj. Za razliku od drumskog, železničkog, vodnog i vazdušnog saobraćaja i kombinovanog, ovaj cevni se u kontekstu transporta opasnih materija izuzima. Činjenica da opasne materije po svojim po svojim osobinama, koje jesu i otrovnost i radioaktivnost, ali i po svojim reakcijama, kao što je eksplozivnost ili zapaljivost, mogu pričiniti ogromne materijalne štete, ugroziti zdravlje, bezbednost ljudi i životnu sredinu, čine ovu vrstu transporta specifičnom i po mnogo čemu zahtevnom.Nakon Drugog svetskog rata pojavila se potreba u Međunarodnoj zajednici da se zakonski regulišu i definišu načini na koje će se prevoziti opasne materije. Osnovni zadatak bio je da se obezbedi prevencija, odnosno da se spreči da se spreči nekontrolisano ispuštanje opasnih materija u životnu sredinu. Međunarodne organizacije i njihova regulatorna tela pristupile su donošenju globalne regulative usaglašavanjem svih međunarodnih dokumenata, implementacijom ovih propisa na nacionalnim nivoima i tako je formiran jednoobrazni pravni okvir u cilju zaštite i čoveka i životne sredine od svih štetnih dejstava.Na međunarodnom planu postoji niz normativno-pravnih akata koji regulišu transport opasnih materija, bilo da su u pitanju konvencije, različite deklaracije, rezolucije, međunarodni ugovori i druga pravna akta. Za nas najvažniji međunarodni sporazumi, u kontekstu ovog zakona, budući da pokrivaju železnički, vodni i vazdušni saobraćaj, jesu pre svih poznat ADR, a ADR je Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasne robe u drumskom saobraćaju, koji predstavlja osnovni međunarodni sporazum kojim se reguliše celokupan transport u drumskom saobraćaju i praktično se koristi u čitavom svetu. Drugi važan međunarodni sporazum jeste Konvencija o međunarodnom transportu železnicom, koja je nekoliko puta bila modifikovana, i naročito je važan Međunarodni pravilnik o prevozu opasne robe železnicom, poznat kao RID. Treći sporazum jeste Sporazum na unutrašnjim plovnim putevima, važan Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima, koji je usvojen 2000. godine. Na osnovu ova tri, a i nekih drugih međunarodnih ugovora, i EU je donela nekoliko direktiva, čijim usvajanjem zapravo su svi propisi postali sastavni deo nacionalnih zakonodavstava i praktično važe na teritorijama svih država članica u EU.Poslednjih EU.Poslednjih nekoliko godina i naša zakonska regulativa u vezi sa prevozom opasnih materija teži ka tome da se u potpunosti usaglasi sa propisanim svetskim standardima, pa smo tako ratifikacijom ovih sporazuma, ali i usvajanjem novog Zakona o transportu opasnog tereta 2011. godine i usaglašavanjem drugih sistemskih sistemskih zakona, ne samo iz oblasti saobraćaja, ali i donošenjem brojnih podzakonskih akata započeli proces formiranja jednog savremenog sistema u upravljanju transportom opasne robe. Tada je zakon, 2011. godine, uneo brojne novine i praktično je bio novina i za struku i za državu, budući da 20 i nešto godina, do 2011, nije se bavila država modernizacijom ovih propisa. Tako da je u vršenju upravnog nadzora tada nadzor poveren i osnovana je Uprava za transport, uvedene su različite dozvole za transport i procedure njihovog izdavanja. Uveden je i institut savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.Svakako da je ovaj zakon tražio dalja usaglašavanja i dopune i uklanjanje pojedinih rešenja, kao što su bile odredbe koje se tiču osiguranja u transportu, jer su se pokazale nesvrsishodnim. Stoga je i donošenje novog zakona za poslaničku grupu SPS, ono što je navedeno u obrazloženju, a što smo imali prilike da čujemo, svakako prihvatljivo.Ovaj novi zakon uvodi sve relevantne sekundarne izvore komunitarnog prava. Umesto pojma „transport tereta“ koristi se pojam „transport roba“, koji podrazumeva jedan širi broj operacija u samom procesu transporta, nešto drugačiju institucionalnu postavku, ukida se ova Uprava za transport i razumljivo je zašto ona mora da bude kao sektor u okviru ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Nadzor nad primenom zakona, takođe inspekcijski nadzor, pretrpeo je izvesne izmene, ali ono što je dobro i što pozdravljamo jeste da su zadržana i neka rešenja koja su prethodnim zakonom bila uvedena i odredbe koje su imale pozitivnu primenu.Novi zakon na sveobuhvatan način usklađuje sva međunarodna dokumenta i propise, kao što sam rekla, i konačno verujem da ćemo ovim zakonom zaokružiti sistem upravljanja transporta opasnih roba. Svaki vid saobraćaja, od sva tri koja su predmet ovog zakona, ima svoje specifičnosti u odnosu na bezbednost pošiljki i projekcija rizika zavisi od niza faktora i potpuno je razumljivo grupisanje odredbi prema vidovima saobraćaja u samom zakonu. Transport opasnih materija predstavlja vrstu transporta za koju se vezuju najveći rizici, sa potencijalno velikim, da ne kažem i najvećim štetnim posledicama, ne samo po zdravlje ljudi, već i životnu sredinu, a svakako može izazvati i velike materijalne štete.Da bi se postigla maksimalna bezbednost ljudi i okoline i saobraćaja prilikom transporta ovih opasnih roba i predmeta sa opasnim materijama, neophodno je da svi učesnici u procesu poštuju zakonske propise i primenjuju preventivne mere zaštite na radu. One moraju biti u skladu sa prirodom opasne materije koja se prevozi i stepenom njene opasnosti. Takođe, i ove mere se prožimaju kroz ceo zakon i jesu u skladu sa direktivama, a imaju preventivnu funkciju.Svrha svega ovoga jeste da se izbegnu eventualne incidentne situacije. One, iako se ne dešavaju često, mogu da prouzrokuju, kao što smo rekli, velike gubitke bitno je da se sve procedure u tom smislu ispoštuju. Opasne materije u životnu sredinu, po pravilu, dospevaju naglo i ispoljavaju trenutno i vidljivo dejstvo, pa možemo reći da sistem upravljanja transportom opasnog materijala je povezan i sa sistemom upravljanja zaštite životne sredine. Same reakcije na akcidente koje za posledicu imaju ovo trenutno dejstvo zahtevaju uobličen sistem mera kao odgovor za incidente i oni jesu neodvojivi od organizacionog delovanja nadležnih službi i u sistemima odbrane i u sistemu bezbednosti. Odgovore na udese regulišu i drugi sistemski zakoni, ne samo zakoni iz oblasti saobraćaja, a Zakon o transportu opasne robe u ovom smislu ima isključivo preventivnu ulogu.U cilju prevencije i pravovremene reakcije na akcidente želim da istaknem da u svetu postoje unapređeni savremeni sistemi, i to sistemi koji vrše nadzor samih vozila koja prevoze opasne materije. Kod nas, kako imamo informaciju, u železničkom i vodnom saobraćaju u izvesnoj meri se ovi savremeni sistemi i primenjuju.Ono što nam kao državi nedostaje jeste definisana jedinstvena mapa kojom su određene rute kojima se mogu kretati vozila koja prevoze opasnu robu u drumskom saobraćaju.

samih vozila koja prolaze kroz naseljena mesta.Pored nacionalne infrastrukturne mreže, postoje različiti modeli praćenja. Ovo ističem kao temu možda i za lokalne samouprave, posebno za grad Beograd, koji jeste čvorište mreža, puteva i pruga i u njemu se, svedoci smo, odvija i vodni i železnički, drumski saobraćaj. Slično je i kada je u pitanju i grad Novi Sad, a i grad Niš. Po ugledu na svetske gradove, verujem da bi ovo bilo interesantno gradovima i da bi možda u narednim decenijama mogli da unaprede svoje sisteme i da opasan teret koji prolazi kroz njihova naseljena mesta i kontrolišu.Činjenica je da apsolutna zaštita od udesa prilikom prevoza ovih roba ne postoji, ali može se zaključiti da se bezbednost postiže i povećanjem opšte bezbednosti saobraćaja unapređenjem i saobraćajne infrastrukture, stručnim osposobljavanjem. Važnu ulogu, kao što sam rekla na početku, ima i država po pitanju stroge kontrole i nadzora, ali i uvođenje novih sistema praćenja i kontrole od strane države može umnogome doprineti i bezbednosti uopšte.Na kraju kada je u pitanju ovaj zakon, želim da zaključim da ovo jeste još jedan korak, ka modernizacija naših sistema upravljanjem ovim transportom, i sigurno je da ćemo u narednim godinama ako ništa drugo usaglašavati ovaj zakon sa svim budućim standardima.Kada je u pitanju Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, rekla bih na samom početku da sama činjenica da je ovo izuzetna životna tema. Jasna i opravdanost koju ovaj zakon tj. ovaj predlog zakona izaziva i u parlamentu, a i u javnosti nakon više od dve decenije primene važećih propisa i brojnih problema u kojima su i kolege govorile pred nama je jedan potpuno novi zakon koji treba da na sveobuhvatan način reguliše ovu oblast i da na izvestan način postavi jedan efikasniji i celishodniji sistem upravljanja i održavanje stambenih i stambeno poslovnih objekata, kao i objekata javne namene.Predlog namene.Predlog o stanovanju predviđa tri ključne novine. Svaka zgrada će se u sledećoj godini imati svog upravnika, svi stanari moraće da snose obavezu i odgovornost za održavanje zgrada u kojima žive, a stanodavci više neće moći da izbegnu plaćanje poreza na ne iznajmljivanje stana, čime je do sada budžet Republike Srbije bio poprilično oštećen.Pored ovoga uvode se još neke novine, stambenoj zajednici kao organizaciji vlasnika stanova, drugih posebnih i zajedničkih delova zgrade, ovaj predlog zakona daje puno svojstvo pravnog lica, kako bi sada bila ravnopravni nosilac prava i obaveza u svim pravnim odnosima radi efikasnijeg upravljanja i održavanja zgrade.Takođe, zgrade.Takođe, dobro je da imamo i registar o zgradama, odnosno jedinstvenu evidenciju podataka o stambenim jedinicama koju će voditi Agencija za privremene registre. Jedan od razloga za donošenje ovog zakona, jeste i taj što na tržištu već postoje fizička i pravna lica koja se bave upravljanjem zgradama, stoga je dobro da postoje ova rešenja, jer do sada je u praksi zabeleženo da postoje fizička i pravna lica koja se bave, ali sa njihove nadležnosti, niti obaveze na bilo koji način definišu.Svakako predloga zakona uvodi institut profesionalnog upravnika, pozdravljamo i dobrovoljni princip, kada je u pitanju angažovanje ovih upravnika, dobro je što stavlja mogućnost da stambenoj zajednici da se sama organizuje. Smatramo da je dobro rešenje i to što vlasnici svojih svojih stanova, svoja prava i obavezu u pogledu upravljanja i održavanja mogu urediti pravilom o međusobnim odnosima.Posle sedam decenija konačno se rešava i pitanje zaštićenih stanara, odnosno nosioca stanarskog prava koje se odnosi na građane koji su posle Drugog svetskog rata, kao zakupci useljavani u privatnu svojinu na neodređeno vreme, kao i oni građani koji žive u prostorijama zadužbine i fondacije.Ovde treba istaći da je Vlada napravila jedan balans vodeći računa i o vlasnicima stanova, ali i o zaštićenim stanarima. Podsetiću da je još Zakon o restituciji 2011. godine, predvideo da se upravo novi Zakon o stanovanju bavi ovim pitanjima. Pristupilo se ozbiljno, prema našem mišljenju ovom višedecenijskom problemu, gde zapravo građani nemaju nikakvu odgovornost, jer je sva odgovornost zapravo bila na državi, o čemu će nešto detaljnije govoriti i moj kolega Neđo Jovanović. Ono što je za SPS od posebne važnosti, jeste svakako činjenica da se ovim predlogom zakona poseban akcenat stavi na socijalno stanovanje, odnosno na stambenu podršku.Složićemo se da je pravo na adekvatan prostor za stanovanje, zapravo spada u osnovne životne potrebe i samim tim je utvrđivanje minimuma za rešavanje stambenih potreba ove grupe građana od izuzetnog značaja na to nas obavezuje i Ustav, i zakoni, i brojni međunarodni pravni akti koji jesu sastavni deo našeg zakonodavstva.Takođe, ovde se radi i usklađivanju sa istambulskom konvencijom, koju smo ratifikovali 2013. godine, a koja definiše i obaveze države potpisnice na stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja ili nasilja u partnerskim odnosima i predstavlja odgovor države kada se radi o podršci žrtvama nasilja.Činjenica da se godinu dana u javnosti intenzivno vodi rasprava o ovom zakonu, da su sve zainteresovane strane bile uključene u proces izrade propisa. Da je predlagač imao sluha, čak i početkom godine, prvi predlog je povučen iz procedure kako bi se usvojila još neka rešenja i činjenica da je pozitivno mišljenje na ovaj zakon dalo 27 institucija, govori da je predlagač uložio veliki napor za rešavanje ovih pitanja. Uz uvažavanje različitih stavova i zainteresovanih strana i poslaničkih grupa koji o ovom zakonu danas diskutuju, ja zaista želim da kažem da je ovo izuzetno važan zakon, da ga treba urediti i sigurno da ovo nije oblast koja treba biti politizovana na bilo koji način.Još jedna vrlo važan zakon koji direktno utiče na život svakog od nas i normalno funkcionisanje lokalne zajednice jeste Zakon o komunalnim delatnostima. Ova oblast jeste uređena brojnim propisima. Izuzetno širok spektar, obuhvata različite delatnosti od snabdevanja vodom i grejanjem, organizovanje javnog prevoza, održavanje čistoće javnog prostora i Kako bi se izbegla dosadašnja različita tumačenja i različite prakse u pogledu shvatanja sadržaja i obaveze pružanja komunalnih usluga, ovim predlogom zakona se po prvi put daje objašnjenje značenja ove obaveze tako što se ove delatnosti ne definišu samo kao pojedine komunalne delatnosti već i kao aktivnost na jačanju kapaciteta i funkcionalnosti komunalne infrastrukture, aktivnosti na praćenju kvaliteta komunalnih usluga, kao i preuzimanje mera za kontinuirano vršenje komunalnih delatnosti u cilju obezbeđenja životnih potreba lokalnoj zajednici.Do sadašnja praksa je funkcionisanja komunalnih sistema pokazala je i neke nedostatke u pogledu efikasnosti i racionalizaciju komunalnih preduzeća ali u pogledu kvaliteta njihovih usluga. Ako bismo pitali građane verovatno bi imali brojne primedbe na svaki deo ovih komunalnih sistema i ipak i te primedbe građana ali i negativna iskustva samih preduzeća treba da budu podsticaj za poboljšanje ovih Naravno, vodeći računa da cene svojih usluga moraju da se formiraju tako da one budu prihvatljive i za građane a ekonomski isplative i za preduzeća.Ulazak privatnog sektora u oblast komunalnih usluga u nekim sredinama je poboljšao kvalitet samih usluga dok je nažalost u drugim povećao samo cene. Analiza efekata važećih propisa pokazala je potrebu za nadogradnju i unapređenje zakonskog okvira ovog sektora kako bi se otvorila vrata različitim svojinskim i institucionalnim modelima poslovanja.Predlog zakona uvodi i jasnije i transparentniji procedure za poveravanje komunalnih delatnosti i drugim pravnim licima. Ono što je posebno važno da se kaže da se novim rešenjima ojačavaju instrumenti zaštite životne sredine i zdravlja ljudi kroz jasno propisane instrumente kontrole koji će vršiti inspekcija. Inspekcija će i kroz vršenje nadzora omogućiti postepeno usklađivanje poslovanja sa ekonomskim principima i obezbediti jednake uslove za sve korisnike komunalnih usluga. Pozdravljamo i kombinovane vlasničke modele komunalnih preduzeća uz naravno apel da odnos cena i kvaliteta bude optimalna.Od uvođenja privatnog sektora u komunalne delatnosti mi očekujemo i obezbeđivanje uslova za njihovo dugoročno održivo poslovanje bez budžetskih intervencija ili subvencija. To podrazumeva da vršioci usluga treba da iz sopstvenih prihoda finansiraju ne samo tekuće izdatke već i kapitalna ulaganja u investicije i opremu i objekte komunalne infrastrukture. Bez obzira na vlasnički model država mora da uspostavi mehanizme za razvoj i korišćenje poverenih resursa infrastruktura odnosno da širi prostor za rad samim komunalnim preduzećima koja bi pored osnovnih mogla da obavljaju čak i niz srodnih ili komplementarnih delatnosti što bi omogućilo i samostalno finansiranje ne samo budžetsko.Brojne su mogućnosti za to i savremena praksa razvijenih zemalja je to potvrdila, pa tako na primer gradske pijace mogu biti svojevrsni integrator proizvodnje, prerade i plasmana poljoprivrednih i drugih proizvoda koji se na pijacama plasiraju ili pak mogu skupljati biljne ostatke koje sada odnose na deponije i umesto toga da ih recikliraju. Viškove voća i povrća da uz mala investiciona ulaganja pakuju i plasiraju sami a od tetrapak ambalaža dodatno zarađuju. Ako im poveravamo mogućnost da sve ovo odnose na deponije zašto im ne bismo proširili delatnosti odnosno dozvolili da svoje delatnosti prošire.U svakom slučaju naša poslanička grupa je razmotrila sve predloge zakona. U danu za glasanje ćemo ih podržati, a moje kolege će o drugim zakonima govori.Hvala vam.

Naš predsednički kandidat, a po želji građana Srbije nadamo se, većine građana Srbije, biće predsednik stranke prof. dr Vojislav Šešelj. komentar da se ovde iznose politički stavovi, pa najveći broj narodnih poslanika se nalaze kao predstavnici određenih političkih stranaka i valjda to nije zabranjeno.Sada bih malo rekao o spajanju ovih osam zakonskih predloga. Malo ću koristiti geografske pojmove, a vi znate o čemu se radi. Osam ovih zakonskih predloga imaju zajedničko kao nadmorska visina Loznice 142 metra i jedne planine kod Ljubovije, Tornička Bobija, 1272 metra. Šta je tu zajedničko? Zajedničke su ove dve reči nadmorska visina. Kod ovih osam zakonskih predloga zajedničko je – predlog zakona.Predlog zakona o upravljanju aerodromima i Predlog zakona o potvrđivanju multilateralnog Sporazuma o komercijalnim pravima

e to je ono nešto o čemu je SRS i pre dve decenije govorila, kome treba da se okrenemo, s kim treba da napravimo i političku i ekonomsku i svaku drugu moguću saradnju. Tada je to bilo kužno i nije bilo baš prihvatljivo od strane onih koji se danas zalažu za uspostavljanje dobre, ja bih rekao, izuzetno dobre saradnje, i to je u redu. Ovo je jedan sporazum koji zaista, i po ceni predstavnika SRS, ima svoje dobre osobine.Svoje osobine.Svoje vreme ću koje imam na raspolaganju podeliti i fizički na dve celine i na takav način i izneti mišljenje u ime SRS. Predlog zakona o upravljanju aerodromima. Nigde ne piše – privatizacija aerodroma, ali ste vi ukazivali, naprotiv neki narodni poslanici su prevodili kao da se o tome radi ili kao da mi želimo da to sprečimo.U Srbiji postoji oko 40, tačnije 39 aerodroma. Neki su vojni, neki su civilni, neki su kombinovani, neki sportski i ovaj predlog zakona, koji ste vi uputili Narodnoj skupštini, se uglavnom najviše odnosi i tretira problem aerodroma „Nikola Tesla“ Beograd i niškog aerodroma. Zasigurno znam da ovakav zakon ne bi nikad bio donet zbog aerodroma u Valjevu, odnosno aerodroma „Divci“. Rekli ste vi šta ćete da uradite, rekli ste vi da ste planirali, odnosno da je osnovano i Javno preduzeće Aerodromi Srbije, kako bi se lakše pomoglo i tim aerodromima. Naravno da je to dobro.Pre dobro.Pre svega, apelujem da se ubrzano pristupi rehabilitaciji i čišćenju ostataka od bombardovanja 1999. godine sa aerodroma na „Ponikvama“, iako država Srbija je određene mere preduzela i ne treba se praviti slep, kao da se tu ništa ne radi. Taj aerodrom ima veliki značaj za kompletnu zapadnu Srbiju i nešto sredstava je uloženo. Treba još mnogo sredstava obezbediti da bi se taj aerodrom mogao dovesti u željenu funkciju. On bi doveo do ubrzanog oblasnog razvoja predela, odnosno opština i gradova u Srbiji.Ima jedna stvar, gospođo ministar, u kojoj ću vas potpuno podržati. Rekoste danas pre podne da su se neki zakoni menjali ovde ispred skupštinskih vrata. To je potpuno tačno i tu vas ja podržavam, ali sam onda pomislio da vi niste bili slučajno član SRS, pa sa sigurnošću znam da nikad niste bili to, ali ste bili jedne stranke koja je upravo imala mogućnost da spreči da se tako nešto ne dešava i nije nikakva uteha što vi sad naknadno sporite neke stvari, proglašavate ih vrlo štetnim za građane Srbije, ali mi smo s vama tu potpuno saglasni, i to je zaista tako i bilo.Godine 2013. posebna pažnja se posvetila već pomenutom aerodromu kod Užica „Ponikve“, čak je bilo i padobranskih skokova An-2 je bio prisutan. To je jedan avion ruske proizvodnje koji se uglavnom u sadašnje vreme i koristi za padobranske skokove. Kada sam ja rekao da ovaj zakon posmatra dva aerodroma, ja ne mislim da ostalim ne treba posvetiti pažnju i da se neće raditi na tome, ali vidite kako je to zanimljivo – javno-privatno partnerstvo. Ono će dati određene rezultate i kolega Jovanović je govorio da se u njegovoj lokalnoj samoupravi, odnosno kod njega u opštini, već vide konkretno dobri rezultati. Da li je vama poznato da ima možda obrnutog procesa privatno-javnog partnerstva? Vi, kao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, znate da postoji jedan most na granici, na Drini, na granici dve opštine, odnosno jedne opštine i jednog grada Bogatić i Bijeljina, u mestu Vadovinci, i nikad onaj ko je sagradio taj most nije razmišljao o tome da uđe u javno-privatni odnos, odnosno javno-privatno partnerstvo kako bi napravio veći profit. Nije, nema ni potrebe.Proces privatizacije, da bi se mi razumeli, je nešto što je krenulo i nešto što ne može da se zaustavi i što ne treba ni zaustavljati. Mi smo principijelno za privatizaciju. Ne svih resursa, naravno. Postoje neke kapitalne vrednosti, kapitalne investicije i resurse koji ni u zemljama koje su već odavno u kapitalizmu, odavno privatizovale sve što je imalo da se privatizuje, ali određeni resursi ostali su u državnom vlasništvu, pa tako treba i ovde da se uradi.Kod građana Srbije reč „privatizacija“ odmah podrazumeva pljačku, a nije uvek tako bilo.

da je nekad manje od dva miliona putnika koristilo usluge tog aerodroma, a danas preko četiri miliona ljudi na godišnjem nivou koristi usluge aerodroma „Nikola Tesla“ i onda, naravno, tu dolazi do eksplozije u njihovim željama da se to privatizuje ili da na bilo koji način dođu u kontakt sa tim aerodromom, odnosno dođu u mogućnost da mogu da ostvaruju svoju privrednu aktivnost preko tog aerodroma.Vaša želja da unapredite aerodrome, odnosno da odgovorimo zahtevima koji se pojavljuju u svetu je na mestu, ali se ona mogla realizovati i zakonom koji reguliše oblast vazdušnog saobraćaja, a to je Zakon o vazdušnom saobraćaju koji već postoji. Mi smo preplavljeni zakonima specijalne namene ili specijalnim zakonima, a možda ste ovo svesno uradili i nazvali ga Zakonom o upravljanju aerodromima, misleći na sve aerodrome u Srbiji, a pre svega misli se samo na jedan, a možda i dva.Kada dva.Kada u članu 7. ovog zakona kažete kako i na koji način operater, koji je zadužen da organizuje sve ono što je obaveza jednog aerodroma, pa nabrajate šta on treba da uradi, pa to se podrazumeva.

povećanje putnika sa dva na četiri miliona otvara velike apetite kod ljudi koji su želeli da se ovde uključe, ali nikada ne može i nikada nije dovoljno samo želja sa jedne strane, nego mora da bude potpomognuta od strane nekog ko vrši javna ovlašćenja. Sami ste rekli da niste bili zadovoljni privatizacijom, odnosno pokušajem ili nečijom željom privatizacije beogradskog aerodroma 2003. godine, jer su bili umešani ili bar sa strane podržavali neki tadašnji ministri.Mi ne patimo od teorije zavere, ali smo potpuno sigurni da je i danas slična, ili možda čak ista situacija, ali ako se želi izgradnja infrastrukture kako bi ti aerodromi bili uspešniji, onda vi u članu 15. kažete ko sve može da ulaže u tu infrastrukturu, pa sad, zavisno u tom trenutku ko raspolaže i upravlja aerodromom, ali u jednom momentu se kaže da Vlada RS, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava, takođe, mogu da intervenišu sa svojim sredstvima, ukoliko nije dovoljna mogućnost operatera, koncesionara, koji ima ambiciju ili nameru da osposobi taj aerodrom, odnosno da ga učini poslovno boljim i da ga stavi u bolju nameru.Srbija nameru.Srbija ima dobar putni promet. Prosto, nalazi se na takvom mestu da ima dobar putni promet, svakako vazdušni je, možda čak, i na prvom mestu

To ne bi ni bilo sporno ako bi bilo sve u redu, i vi ćete nama da kažete da jeste sve u redu, pa kako da nije, i da nam pričate i kažete da je nekad neko osporavao nešto što ste vi kao Vlada imali nameru da uradite, a vi ste rekli da to može i mora. Sve skoro može,

tamo. Vidim ih, niste doslovno zabranili, ali ste rekli – tamo nigde ne piše čak ni u pred, pred nacrtu nacrta, nije niko pomenuo privatne izvršitelje. Vidim ih, jer naši građani su u jednom periodu dosta dugovali po osnovu stanovanja, po osnovu Infostana i drugih javnih usluga, i onda su, čak i oni sitni njihovi troškovi, koje oni nisu blagovremeno mogli da plate uz pomoć tih izvršitelja, naplaćeni, i oni su to, da ne da ne kažem desetostruko, ali mnogo skuplje plaćali nego što je to trebalo i nego što je bilo ikakve mogućnosti.Kad nam nije pomoglo ni 10 milijardi novih zaduživanja, kad nam nije pomoglo, odnosno Vladi RS, kad nije pomoglo ni povećanje poreza opšte i posebne stope, kad nisu pomogli ni sudski izvršitelji, odnosno privatni izvršitelji, onda smo mi rekli – ajde da malo menjamo Zakon o stanovanju, hajde malo da donesemo zakon o upravljanju aerodromima, kako bi na taj način dodatno napunili kasu. Zvuči uvredljivo kada neko izjavi – povećaćemo penzije penzionerima od 1. januara 2017. 2017. godine za 1,5%, to bi značilo kada bi ja posudio od Zorana Živkovića neki iznos novčani, 100 novčanih jedinica, i vratio mu i kažem, povećaću sad tvoj imovinski konto. Tako je od prilike obećanje koje vi dajete i penzionerima i građanima Srbije. U ovom delu toliko, u drugom delu ćemo o drugim zakonima. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Da počnem od toga kako vi vidite u ovom zakonu, ne piše u zakonu, ali vidite te prinudne izvršitelje. U ovom zakonu vidim nešto sasvim drugo. Vidim jasne odredbe koje će nam omogućiti da imao uredne, čiste zgrade, liftove koji rade, fasade koje su sređene, okrečene, i uopšte jednu normalnu sliku, kakvu uopšte treba da imamo u svim stambenim objektima, i to je ono što stoji kao rezultat članova ovog zakona, a zaista se ne samo ne pominje, nego ni u kakvom predlogu tako nešto ne postoji.Drugo, vi kažete da mi malo nešto menjamo ove zakone, zbog nekih raznoraznih tako interesa, to se ovako provlači. Ovi zakoni su važni, ponavljam još jedanput i ponoviću koliko god puta da treba, da napravimo red i uspostavimo sistem i da učinimo, pogotovu kad recimo govorimo o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, da učinimo da sam proces sprovođenja koncesija ili javno-privatnog partnerstva bude još jasniji i da obezbedimo veću sigurnost. Najveću moguću sigurnost koju možemo, ako možemo to da uradimo, a ovim zakonom to možemo.Takođe, kažete da kod Zakona o upravljanju aerodromima, da se on odnosi samo na dva aerodroma, na Aerodrom „Nikola Tesla“ i na Niš. Ne, ovaj zakon se odnosi na sve, ali ono što nije bilo, i da je moglo da bude to sve urađeno pod Zakonom o vazdušnom saobraćaju, vazdušnom saobraćaju, odmah da vam kažem – ne, zato što sama delatnost upravljanja aerodromima, nije precizno bila definisana Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Mi hoćemo da sve ono što je u ovoj oblasti, a naročito delatnost upravljanja aerodroma, zaista bude najprecizniji moguće uređena, baš zbog svih mogućih potencijalnih budućih poslova vezanih za same aerodrome.Razlika između ova dva aerodroma i ostalih aerodroma svakako postoji, zato što ova prva dva aerodroma „Nikola Tesla“ i Niš imaju redovni saobraćaj, ovi drugi aerodromi nemaju redovnih saobraćaja. Naš interes jeste da pokušamo da što veći broj aerodroma podignemo, da se tako izrazim, da na njima može da se obavlja određeni saobraćaj. Sada je to na Ponikama, kao što sam rekla, neredovan, nadamo se da ćemo uspeti taj problem da rešimo, pa će na Ponikama da bude redovan saobraćaj. Ali ne samo na njemu, nego i na ostalim manjim aerodromima.Takođe ste rekli da usvajanjem tog zakona o aerodromima, praktično će se ulagati samo, potencijalno, će se ulagati dodatno u „Nikolu Teslu“ i Niš, a evo, neće se recimo ulagati u Valjevo. Opet vam kažem, naša intencija u strategiji vazdušnog saobraćaja, u strategiji saobraćaja ove Vlade, u Zakonu o vazdušnom saobraćaju, ovim zakonom zakonom o aerodromima, jeste upravo cilj da sve aerodrome koje imamo, koji postoje, koji su mogli da se koriste, a nisu, da pokušamo da privedemo njihovoj nameni, koliko god je to moguće, jer određena interesovanja, pre svega korisnika, svakako postoje.Drugo, Aerodrom „Nikola Tesla“ povećava broj putnika, to je tačno i negde smo na granici kapaciteta. Prema tome, ako se nastavi ovaj trend, a sve projekcije kažu da hoće, onda mi moramo da razmišljamo o tome da ćemo u Aerodrom „Nikolu Teslu“ morati mnogo, mnogo više novca da ulažemo nego što je to bio slučaj do sada. Dakle, da postoje razmišljanja i mi moramo da budemo spremni u zakonodavnom okviru za bilo kakvu vrstu takvih razmišljanja, kako bismo se dalje razvijali. Ne da dođemo do jedne crte i da tu negde i ostanemo.Takođe, govorite da ste upravo vi ukazivali, i da nemate ništa protiv bilo kakvih privatizacija, videćemo kako će izgledati i kako ćemo pokušati da podižemo kapacitet Aerodroma „Nikola Tesla“. Za sada, mi samo, još jednom ponavljam, imamo savetnika, razgovaramo i očekujemo sve potencijalne, moguće varijante da podignemo nivo kapaciteta Aerodroma „Nikola Tesla“, zato što, kao što ste i sami rekli, od dva miliona putnika koliko je bilo pre 2013. godine, mi smo sada na 4,87 miliona putnika. To je ogroman napredak i ogroman rast. Prema tome, moramo misliti strateški o tome kako će to izgledati u budućnosti.Ne bih da govorim o tome da li ste vi govorili o uređenju, o sistemu i svemu prethodne dve decenije, sećam se nekih drugih stvari koje je govorila vaša politička partija, ali neću ih sada komentarisati. Hvala. Pravo na repliku. Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. **Sreto Perić** Da se razumemo samo oko ovih izvršitelja. Lepe fasade, lepe objekte, lepu našu Srbiju mi svakako vidimo, ali vi pričate pet godina o tome da vidite. Ne vidimo mi još ništa, možda ćemo videti. Neću unapred niti da vas hvalim, ni da kažem da od toga neće biti, ali vidim. Valjda je moje pravo da vidim te izvršitelje koji su tu negde, i priroda tog zakona je takva da ih on ima.Ovo poslednje što ste rekli, rekao sam da smo se mi zalagali za saradnju, pre svega sa Rusijom, sa Kinom, sa Belorusijom, sa Brazilom, sa mnogim drugim zemljama, kada je to bila misaona imenica i za vas, i za mnoge druge. Naprotiv, to je bilo kao da smo izgovarali nešto što u Srbiji ne sme da se kaže.Zbog kaže.Zbog čega mi mislimo da će sa ulaganjem sredstava u Aerodrom „Nikola Tesla“ biti takva situacija? U vreme kada je bilo zabranjeno zapošljavanje, po Zakonu koji je donela Narodna skupština Republike Srbije,

To je ono u šta mi izražavamo sumnju. I nisam rekao ti aerodromi, aerodrom „Divci“, odnosno aerodrom kod Valjeva, on bi sad bio interesantan za nekog pasioniranog sportistu, za nekog čoveka koji se bavi padobranstvom, motornim jedriličarstvom, zmajarstvom ili nečim sličnim. Bogami, bio bi interesantan i za neke poljoprivrednike koji bi to možda uzorali ili za neke koji bi od toga napravili građevinsko ili neko drugo zemljište. ima ministarka dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Malo pojašnjenje oko broja zaposlenih na aerodromu. Da, u pravu ste, primili smo 623 radnika koji su nažalost dvanaest godina radili na Aerodromu „Nikola Tesla“ preko omladinske zadruge. Dakle, radili su poslove koji predstavljaju osnovnu delatnost aerodroma.Dakle počev od bezbednosti, itd, preko omladinske zadruge su ih držali sve te godine, a bili su sastavni deo radnika aerodroma. Dakle, bilo je neophodno da tu postoji, znali su svoj posao. Ja mislim da je to strašno što su na taj način držani radnici deset do dvanaest godina, preko raznoraznih omladinskih zadruga, da praktično nisu normalno mogli da funkcionišu i uz to obrazloženje pred Vladom Republike Srbije, mi smo na predlog aerodroma i predloga ovog Ministarstva te ljude primili.Oni nisu jedini. Mi imamo još takvih radnika i gledaćemo u narednom periodu da ono što je osnovna delatnost aerodroma, da ti ljudi imaju normalno zaposlenje, a mislim da ćemo se tu svi složiti da je to prosto osnovna delatnost i da je to važno. To nisu neki ljudi koji su primljeni po kojekakvim raznim političkim urgencijama, nego ljudi koji su tu radili dvanaest godina. Hvala.

Katarina Rakić. **Katarina Rakić** Zahvaljujem, poštovani potpredsedniče.Poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću svoj današnji govor početi sa jednim, mogu slobodno da kažem, izuzetno, izuzetno hrabrim zakonom, a to je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada.Mogu slobodno da kažem da je ovo jedan izuzetno hrabar korak, pre svega ove Vlade na čelu Aleksandrom Vučićem, da se konačno suprotstavi i da konačno uvede red u nešto što se skoro dve decenije urušavalo. Urušavalo se iz razloga što u ovoj oblasti nije postojalo reda iako je postojalo čak tri zakona koja su istovremeno negde pokušala da pravno urede ovu oblast, a to su Zakon o Zakon o stanovanju iz 1992. godine, zatim Zakon o održavanju zgrada iz 1995. godine i Zakon o socijalnom stanovanju iz 2011. godine. Znači, čak tri popisa su postojala. Međutim, nijedan od njih nije bio dovoljno jasan, dovoljno precizan, a baš u prilog tome možete da pogledate našta liče današnje zgrade i u prilog tome možete da znate da su građani lutali od šaltera do šaltera i tražili moguće rešenje za svoje probleme u oblasti stanovanja.Donošenjem današnjih zakona, odnosno zakona koji se danas nalazi na dnevnom redu, ova tri zakona koja sam navela, prestaće sa važenjem. A ono što sam čula od mojih kolega koji su danas rekli da je ovaj zakon možda prenormiran, ja se zaista ne slažem sa time, jer je upravo to nešto što treba i da se uradi. Da se napravi jedan jasan i precizan pravni koji će jasno i precizno definisati svaki korak, sve ono što bi građani trebali da znaju, da se ne dođe nikad u situaciju da ne znaju kome da se obrate i ko je odgovoran za stanje u kakvim se nalaze naše zgrade.Na samom početku, u prvim odredbama, u prvim članovima, postoje čak 44 pojmova koje definiše ovaj zakon. Tako da svakako niko neće doći u priliku da dođe u sumnju da ne zna da li je njegov objekat stambena zgrada, zgrada, kuća ili bilo na kako drugačiji način definisano.Drugi termin koji sam ja danas čula koji mi se nije dopao, jeste priuštivost. Tačnije, da li mi možemo ovaj zakon da priuštimo. Ja mislim da uopšte nije pitanje da li mi možemo, smatram da mi ovakav zakon moramo da priuštimo. Ono što ne smemo da priuštimo jeste da ostanemo u stanju u kakvom se danas nalazimo, jer ovaj zakon, tačnije ova tri zakona koja su do sada bila na snazi, pokazali su, odnosno pokazali su da se ova oblast decenijama urušavala.Ja ću još jednom proći kroz ovaj zakon iako su moje koleginice pre mene dosta o tome govorile. Reći ću šta je to novo što ovaj zakon predviđa. Pre svega u Srbiji ne postoji evidencija stambenih zgrada i stambenih jedinica. Znači, niko do sada se nije bavio time a smatram da se upravo na ovakav način mora uvesti red. To je prvi korak.Znači, sve lokalne samouprave biće po ovom zakonu u obavezi da jasno i precizno definišu koliko zgrada se nalazi, odnosno koliko stambenih zajednica u svakoj zgradi. Takođe neke od važnih činjenica koje donosi ovaj Predlog zakona jeste da se ovim zakonom zaista ne stvaraju nikakvi dodatni troškovi, a stanari su svakako dodatno obezbeđeni.Znači, stanari neće plaćati ništa više od onoga što su do sada plaćali, samo će moći na jedan transparentniji način da vide šta konkretno konkretno plaćaju i kakvu uslugu dobijaju za ono što plaćaju.Takođe, ovim zakonom se uvodi red u zgradama u kojima nema sloge stanara. Znači, ovaj zakon više ne ostavlja mogućnost da li građani, odnosno stanari hoće ili neće da plaćaju Ovaj zakon uvodi to da će svi morati da plaćaju troškove održavanja zgrada.Takođe, kao što smo već čuli, uvode se upravnici, odnosno profesionalni upravnici. U zavisnosti od toga kako se stanari međusobno dogovore u svojoj zgradi. Upravnik može biti upravo neko od njih i voditi održavanje upravo neko od njih i voditi održavanje zgrade, međutim mogu se odlučiti i za profesionalnog upravnika. Tako nešto će koštati stanare između 200 do 300 po stanu, a svakako ono što će on raditi će doprineti mnogo više od toga šta će oni u stvari plaćati.Što

i svakako će stanari moći da izaberu nekog od njih sa liste iz PKS.Takođe, zakonom je dalje predviđena i situacija kada stanari ne mogu da se dogovore ni o tome da ni jedan od upravnika bude neko od njih, a ne mogu da se dogovore ni o tome da angažuju profesionalnog upravnika. U tom slučaju jedinica lokalne samouprave upravo sada će imati evidenciju koji su stanovi u zgradi i kada predaju listu i vide da nemaju upravnika,

ako im se možda i dopadne taj prinudni upravnik koji im je dodeljen.Ovaj zakon se takođe bavi zaštitom zaštićenih stanara, a pored toga, bavi se i zaštitom vlasnika tih stanova u kojima se nalaze zaštićeni stanari. Naime, sa jedne strane niko od tih stanara koji se skoro 70 godina nalaze u tim stanovima, neće ostati stanovima, neće ostati na ulici. Lokalna samouprava ovim zakonom se obavezuje da u narednih 10 godina obezbedi ovim ljudima adekvatan smeštaj, odnosno smeštaj u vlasništvu, uz mogućnost da oni te stanove kasnije otkupe, a sa druge strane, vlasnici stanova u kojima ovi zaštićeni stanari žive konačno će moći da uđu u svoje stanove. Ovim zakonom je takođe predviđena briga o svim ugroženim grupama.Sada bih mogla jako dugo da navodim šta je sve dobro što donosi ovaj zakon, međutim sama činjenica je po ovom zakonu obavljena javna rasprava i da je ministarstvo zatražilo mišljenje od 27 različitih institucija i da su svi pohvalili i vratili pozitivno mišljenje, više govori o tome nego što bih ja sama rekla. Čak su mnogi od njih pohvalili rešenja koja je ovaj predlog zakona predvideo.Jednu stvar bih želela da pomenem kao izuzetno netipičnu, a to je ponašanje gospodina Šabića, koji je prvo dao pozitivno mišljenje na Predlog zakona, a kasnije kasnije se izjasnio sa nekim primedbama.Lično, zaista ne očekujem od Poverenika za zaštitu od informacija od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti naknadnu pamet, da tako kažem, ali pretpostavljam da on prosto nije jedini poverenik koji se na takav način ponaša u Srbiji. Pretpostavljam da je jednostavno on glasnogovornik jedne političke stranke.Dalje bih govorila o Zakonu o komunalnim delatnostima. Šta su komunalne delatnosti? Komunalne delatnosti su one delatnosti koje omogućuju da u stanovima imamo vodu, da imamo grejanje, da na ulicama imamo dobar javni prevoz, da nam ulice budu čiste, da parkovi budu uređeni. Sve ove delatnosti su veoma, veoma važne za život i normalno funkcionisanje ljudi, tako da svakako možemo da kažemo kažemo da su komunalne delatnosti delatnosti od opšteg interesa za građane Srbije.Komunalne delatnosti, pored krovnog zakona, Zakona o komunalnim delatnostima, se kao propis provlači kroz dosta zakona. Kroz dosta je sama oblast regulisana. Neki od tih zakona su Zakon o javnim preduzećima, o obavljanju delatnosti od opšteg interesa, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o glavnom gradu, energetici, o upravljanju otpadnim vodama, sahranjivanju, grobljima i mnogim drugim. Međutim, ono što je veoma važno da se naglasi jeste da je ova oblast i ustavno regulisana kategorija, te Ustav Republike Srbije kaže da je jedinica lokalne samouprave dužna da obezbedi uslove za normalno funkcionisanje komunalnih delatnosti, a sve u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima.Analizom zakona koji je do sada bio na snazi, analizom Zakona o komunalnim delatnostima, zaista su utvrđene mnoge nelogičnosti i mnoge nepravilnosti. Neke od njih su da građani, koji su u stvari korisnici tih komunalnih usluga, apsolutno nemaju nikakav uticaj na ono što u stvari plaćaju. Takođe, privatan sektor, koji obavlja neke od komunalnih delatnosti, nije bio ni u kom smislu zaštićen. Samim tim, dosta ljudi, dosta privatnih firmi koje obavljaju komunalne poslove, nisu hteli da ulažu dodatna sredstva u posao, jer zbog neizvesnosti od toga šta će im se desiti kasnije, možda sama sama vrsta, odnosno kvalitet komunalne odluke bio lošiji. Naravno da niko neće od privatnika rizikovati u tom lošem poslovnom okruženju.Takođe, zakon koji je još uvek na snazi nije obezbedio nikakvu konkurentnost i ono što je takođe jako bitno jeste da postojeći zakon nije bio usklađen sa dosta sektorskih zakona koje sam na početku navela.Ono što ovaj zakon donosi je upravo sve ovo što sam pročitala, samo suprotno. Znači, treba da obezbedi, odnosno da ispravi sve ove nelogičnosti, a to je pre svega jasnija i transparentnija procedura kojom se poverava poverava komunalna delatnost, tako da više privatnici neće imati strepnju na to što rade, zatim da se obezbede bolja prava i uslovi svih onih koji koriste te komunalne usluge i da, naravno, ovu oblast usaglasimo sa ostalim sektorskim zakonima.Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima koji se danas nalazi pred nama, pre svega, želimo da obezbedimo povoljnu poslovnu klimu i to za sva preduzeća, nebitno da li oni dolaze iz javnog sektora ili oni dolaze iz privatnog sektora.Takođe, što se tiče samih građana, odnosno korisnika, građani moraju da plaćaju komunalne usluge i plaćaju, ali pre svega mislim da bi zaista bilo fer da za svoj novac mogu da izaberu da li će platiti skuplju uslugu i kvalitetniju ili će možda uzeti neku povoljniju uslugu, a ne da im se nameće usluga koja, po onome što plaćaju, apsolutno kvalitetom ne odgovara.Upravo ovim zakonom uvodi se nešto što što je novina, što do sada nije postojalo, a to je da građani, odnosno korisnici komunalnih usluga konačno mogu da utiču na kvalitet, odnosno samu efikasnost komunalnih usluga i to na način što jedinica lokalne samouprave, po ovom zakonu, mora bar jednom godišnje da objavi izjašnjavanje građana o određenoj komunalnoj usluzi.Jedinica lokalne samouprave će svojom odlukom odrediti da li će se građani izjašnjavati elektronskim ili bilo kojim drugim putem, ali svakako mora biti jednom godišnje i ukoliko većina korisnika ne bude zadovoljna,

međutim, ono što bih volela da citiram jeste mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije, koja je, zajedno sa Ministarstvom, radila na izradi ovog teksta zakona, a oni kažu: ovo je najbolji primer zajedničkih napora usmerenih na izradu najkvalitetnijih propisa kojima će se na tržištu obezbediti efikasnija konkurencija koja treba da doprinese ekonomskom napretku i dobiti društva, a naročito krajnjeg potrošača. Na ovo zaista nemam ništa da dodam, osim toga da su oni ovde zaista sve rekli, da je upravo cilj ovog zakona da građani budu zadovoljni kvalitetnijom pruženom komunalnom uslugom.Što se tiče ostalih zakona koji su danas na dnevnom redu, ja ću govoriti o Zakonu o transportu opasne robe i želim da kažem da mi je izuzetno drago što će Dveri podržati ovaj zakon, obzirom na to da je jedan od osnovnih razloga za donošenje ovog zakona usklađivanje sa propisima EU, tako da mislim da je to i za njih jedan velik i značajan korak.Naime, usvajanjem ovog zakona, naše zakonodavstvo će se uskladiti sa propisima i sa svim promenama koje su koje su nastale prilikom usvajanja mnogih sporazuma koji su potvrđeni, a tiču se oblasti transporta robe u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju.Neke od novina koje donosi ovaj zakon jeste da je predviđeno rešenje za određeni broj drumskih prevoznika koji koriste vozila koja su dobila ADR sertifikat na osnovu Zakona o transportnu opasnost tereta, ali ne ispunjavaju sve zahteve propisane ADR sporazumom.Predlog ovog zakona navodi da će na osnovu njega moći da se donesu mnogobrojna podzakonska akta. Takođe, jedna od veoma bitnih stavki koju donosi ovaj Predlog zakona jeste da se ukida do sada obavezno osiguranje koje je bilo propisano Zakonom o transportu opasnog tereta.Naime, obavezno osiguranje je bio jedan namet koji niko u okruženju, odnosno niko u EU nije imao. Naši vozači su morali da plaćaju polisu osiguranja, a da su često morali u samoj šteti, odnosno u riziku od štete da učestvuju čak i do 80%, što je zaista jako tako da su naši vozači sa veoma velikim odobravanjem prihvatili ovako nešto, jer konačno, uvođenjem ovakvih novina, odnosno prihvatanjem, usvajanjem ovog zakona, oni će biti konkurentniji na međunarodnom tržištu.Takođe jedna od novina jeste da se zakonom ukida Uprava za transport opasnog tereta i da će nadležnost biti preneta na sektor koji će se nalaziti u Ministarstvu saobraćaja, građevinarstva i građevine.Što

Er Srbija je za samo par godina postala lider u regionu u oblasti vazdušnog saobraćaja. Ono što bih želela da istaknem i ono što je jedan od velikih uspeha jeste direktan let Beograd-Njujork koji je krenuo ove godine u junu mesecu.

za sve pravce u svetu.Što se tiče samog Aerodroma „Nikola Tesla“, do kraja godine preko ovog aerodroma će preći preko pet miliona putnika, a na osnovu same redovnosti od skoro 90% on je svrstan među najboljim aerodroma u regionu.U ove godine zabeležena je 331.224 putnika, što je za 11% više od broja putnika koji su u istom mesecu prošle godine prešli preko ovog aerodroma, što samo govori u prilog tome da vazdušni saobraćaj iz godine u godinu beleži sve bolje i bolje rezultate.Kad bi se samo setili, recimo, do četiri godine unazad na šta je ličio, kako je izgledalo to kada, recimo, dođete iz inostranstva u Srbiju i sletite na aerodrom „Nikola Tesla“. Ja sam lično imala utisak kao da dolazim u nekakav grad duhova. Zaista je bio apsolutno prazan, nije bilo putnika, nije bilo radnika. Zaista, jedna pre svega tužna slika. A danas? Danas se planira da do letnje sezone budu završeni radovi na još jednom terminalu, gde će putnicima biti na raspolaganju čak 33 nova čekin šaltera. Takođe se planira novi hol za registraciju putnika, kao i novi sistem za prijem prtljaga.Ono što je po meni jako bitna novina i jako sam srećna srećna zbog toga, planirano je i postavljanje pet uređaja za samostalnu registraciju na let. Pored toga, predviđena je i platforma površine 21.000 koja služi za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja aviona, a rešenje je predviđeno tako da u isto vreme može da primi dva uskotrupna aviona, a na tu platformu može se izvršiti prijem i najvećeg aviona Erbas A 360.Iz može se zaključiti da se u budućnosti planira još intenzivniji razvoj aerodromske strukture, tako da je upravo zbog toga potrebno da se ovaj aerodrom i komerecijalizuje. Ovim zakonom se upravo tako nešto i postiže. Ovim zakonom se upravljanje aerodromima proglašava za delatnost od opšteg interesa, čime se stvara zakonska mogućnost da se na njega primenjuje Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama na aerodromima u Republici Srbiji.Na ovaj način građani Srbije imaće još bolje aerodrome u Republici Srbiji i to u skladu sa najvišim svetskim standardima, a svakako će biti ovo veoma dobar i veliku uspeh i za samu privredu i za građane cele Srbije. Hvala.

što ćemo gledati kako se, nadam se, ovi zakoni budu implementirali i realizovali u praksi. Hvala vam i što ste pomenuli takođe sve ono što je rekla Komisija za zaštitu konkurencije, kao i sve institucije koje su dobile ove zakone na mišljenje.I jedan i drugi Zakon o stanovanju i komunalnim delatnostima preko godinu dana je prošao sve javne rasprave i bilo je puno prilika da se čuju mnogi komentari, da sve što je moguće zaista bude ubačeno u ovaj zakon, sa osnovnim ciljem da se uvede red i da građani Srbiji imaju jedan bolji, viši kvalitet životnog standarda. To je ono u stvari čemu svi težimo.Posebno je važan Zakon o aerodromima i hvala vam što ste pomenuli pre svega rezultate Vlade Republike Srbije vezano za vazdušni saobraćaj, naročito za aerodrom „Nikola Tesla“ i za postojanje Er Srbije.Nekoliko podataka koji su vrlo značajni, koji govore u prilog tome da mi treba da nastavimo dalje da se bavimo time kako će dalje da raste aerodrom „Nikola Tesla“, jesu podaci koji kažu da je, između ostalog, samo 2014. u odnosu na 2013. godinu rast prihoda aerodroma „Nikola Tesla“ bio 47% i da od nekih tridesetak ili nešto manje od 30 destinacija koje su postojale u periodu pre 2013. godine, mi danas govorimo o 57 destinacija.Pomenuli ste direktan let za SAD, koji je vrlo važan sa nekoliko stanovišta. Ne samo sa stanovišta razvoja vazdušnog saobraćaja i ne samo sa stanovišta prihoda i svega onoga što treba da ostvarimo, nego pre svega je vrlo važan i u odnosu na političku stabilnost i političke odnose koje Srbija ima sa SAD.Ono što nas očekuje vrlo brzo u narednom periodu, jeste i direktan let ka Narodnoj Republici Kini i to je ono što je za nas takođe veoma značajno.Vrlo značajan deo zbog čega smo toliko fokusirani uopšte na vazdušni saobraćaj jesu prihodi kompletne vazdušne delatnosti. Dakle, to se ne odnosi samo na aerodrom „Nikola Tesla“, na Er Srbiju, itd, nego i na SMATS direktorat sve ostale avio kompanije. Taj prihod je samo između 2014. i 2013. godine porastao za 51%, a između 2015. i 2014. godine za preko 10%. Znači, prosto postoji trend rasta prihoda koji jasno govori svakoj ozbiljnoj Vladi, a mi jesmo ozbiljna Vlada, da u narednom periodu moramo da se posvetimo daljem ulaganju u razvoj aerodroma.Hvala vam još jednom na svim komentarima koje ste dali. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Ne)Prelazimo na rad po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč.Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani prisutni, od seta ponuđenih zakona, s obzirom na ograničeno vreme, usmeriću pažnju na Zakon o upravljanju aerodromima i Zakon o stanovanju.Ovom prilikom želim ukazati na značaj da ova zemlja ima što više aerodroma. Pre svega, smatram da bi izgradnja i otvaranje aerodroma u Sandžaku, tačnije u Sjenici ili Novom Pazaru, bilo od strateškog značaja za taj region, ali i za celu zemlju. U tom regionu, odnosno u tom prostoru gravitira preko pola miliona ljudi, ali ono što je posebno važno jeste činjenica da iz Sandžaka imamo preko milion i po pripadnika dijaspore, najviše u Turskoj, a veoma značajan broj i u zapadnoj Evropi. Taj potencijal za sada nismo imali prilike iskoristiti, ni u komunikacijskom, ni u razvojnom smislu. Uveren sam da bi taj aerodrom bio podsticaj za razvoj, posebno privlačenje investicija, bio bi od koristi svim građanima, i Srbima i Bošnjacima, tog prostora.Imao sam prilike razgovarati sa brojnim potencijalnim investitorima, posebno na istoku. Nakon prvih koraka i njihove volje da dođu i investiraju, pitanje je bilo - na koji aerodrom mogu da sletom privatnim avionom? Tada bih ja slegnuo ramenima i uglavnom bi se sve na tome završavalo.Postoji mogućnost konverzije vojnog aerodroma u Sjenici u civilni. To nije nova ideja, u vreme Vlade Zorana Đinđića prvi koraci su tada i i napravljeni. Čak smo imali prilike dovesti bivšeg ministra saobraćaja Pokrajine Hesen u Nemačkoj, inače stručnjaka za konverziju vojnih aerodroma u civilne, i već krenuti sa izvesnim dogovorima. Međutim, ubistvom Zorana Đinđića sve je to stalo. Ukoliko to ne bi bilo odgovarajuće, izgradnja novog aerodroma u Novom Pazaru bi sigurno bila od veoma velike koristi.Ne radi se samo o delu Sandžaka koji je u Srbiji, imamo i južni Sandžak, odnosno severnu Crnu Goru, gradove i opštine koji gravitiraju ovom prostoru i mislim da bi veoma važno bilo da Ministarstvo uvrsti ovaj projekat u svoje strateške projekte, a svi bismo se uključili da se zajednički razletimo i tražimo potencijalne investitore.Kada je u pitanju Zakon o stanovanju, mislim da bi bilo važno pojačano ponuditi zaštitu humanog aspekta kod izgradnje stambenih zgrada. Za sada to imamo prilično bledo i neuverljivo, ali svedok sam u sredini u kojoj živim da se grade višespratne zgrade u ulicama koje nemaju kapaciteta da budu ni jednosmerne, koje nemaju trotoare, grade se višespratne zgrade bez parkirališta. Investitori plaćaju takse opštinskim ili gradskim upravama da im obezbede parkiralište. Naravno, samo se naplate te takse, a parkirališta nema. Imamo automobile na trotoaru, pešaci ugroženi. Uglavnom su to porodice sa troje, četvoro ili više dece. Dakle, imamo jedan svojevrsni haos u pogledu nezaštićenosti i samih stanara i prolaznika, a posebno dece.Takođe, imamo izgradnje višespratnica u zonama u blizini kulturnoistorijskih spomenika. Evo, ovih dana niče zgrada neposredno pored Lejlek džamije, jedne od najstarije u Novom Pazaru, na svega deset metara od ograde te džamije, koja je potpuno ugrozila taj objekat. Imamo, naravno, i druge pojave slične vrste. U blizini Gazi Husrev begovog hamama, najstarijeg u Novom Pazaru, se takođe najavljuje praviti takva zgrada.Dakle, tu mislim da bi bilo važno ponuditi rešenja koja bi zaštitila ono što je najbitnije, a to je humani ambijent za stanovanje i život tih ljudi. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar dr Zorana Mihajlović. Što se tiče aerodroma u Sjenici, on ima fantastičan položaj i pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto ste ga sada pomenuli, pošto je 60 kilometara udaljen i od Novog Pazara i od Tutina i od Raške. Ovaj zakon koji treba i nadam se da ćemo usvojiti, Zakon o aerodromima, daje mogućnost da razvijamo sve aerodrome, ne samo velike, nego i male aerodrome. Ono što kod Sjenice mora prvo da se uradi, to je da moraju da se sklone sve posledice od bombardovanja koje su postojale, ali ono što je takođe moja poruka, sve možemo uraditi, ali sve mora biti u skladu sa zakonom. Odnosi se, dakle, i na ovu temu, a i na drugu temu koju ste pomenuli u svom izlaganju. Osam zakona u zajedničkoj raspravi, jako teško i kolegama koji su imali 20 minuta, ali pokušaću i u tih pet minuta da kažem nešto suštinski o tome.Pet zakona imaju moju podršku i podršku Nove stranke. Znači, Zakon o transportu opasne robe, Zakon o komunalnim delatnostima, o javno-privatnom partnerstvu, o Predlogu sporazuma o Trans-evropskim železnicama, Sporazum o liv džet letovima, iliti vanrednom vazdušnom avio-prevozu, uz neke intervencije koje smo dali pre svega u poboljšanju teksta, imate podršku za ovih pet zakona.Što se tiče poslednjeg, to je odluka o ukidanju viza sa Kinom, ja se nadam da su nadležne službe Vlade ispitale podrobno i sve potencijalne koristi od toga i sve potencijalne probleme koje tako nešto može da nam donese. Nije slučajno da niko u ovom delu sveta nema takav sporazum sa Kinom i nemam vremena da obrazlažem zašto mislim da je to jedna stvar koja je kontroverzna.Dva zakona koja su izazvala najveću pažnju javnosti, jedan je o koncesijama na aerodromima, odnosno o upravljanju aerodromima, ali kao priprema, to piše i u obrazloženju, da je to priprema za davanje koncesije za Aerodrom „Nikola Tesla“ i za neke druge aerodrome. Realno, u Srbiji imamo dva aerodroma koja rade manje-više komercijalno. Tačno je da imamo jedan veliki razvoj avio-saobraćaja, broj putnika, ali hajde da budemo realni, tu dobar deo tome doprinosi i konkurentno stanje u celom svetu. Svuda se povećava broj letova, broj ljudi koji leti i to je potpuno u redu, ja bih voleo da to bude apsolutno onako kao što ste vi rekli.Samo imam tu nekoliko pitanja. Prvo, za koncesiju – da li se zna ko dobija koncesiju? Da li su vam rekli, da li vi to znate ili vam još uvek nisu rekli? Pošto ova brzina, hitan postupak, očigledno mi liči na nešto što me podseća na NIS, kada je NIS prodavan, da bi nam ostalo Kosovo i da bismo dobili „Južni tok“, pa smo dobili južno Kosovo i o toku da ne govorim. Liči mi na to.Da li tu imamo opet neka neobična prijateljstva sa nekim nama dalekim, ali prijateljskim zemljama, pa se tu pojavljuju neki čudni igrači koji bi možda došli do tih koncesija. o slučaju „Beograda na vodi“, ali govorim i ponoviću još jednom slučaj jednog bugarskog biznismena i bankara koga domaće vlasti i predsednik države i predsednik Vlade, a to su sve saznanja moja iz MUP-a Srbije, čuvaju tu negde na Vračaru, iako ima već dve godine crvenu poternicu Interpola. Svi znaju da je on tu i on je vlasnik paraćinske staklare i svi znaju, ili je to nešto prodao nekome iz vladajuće koalicije, ali bojim se da ne pravimo tu brzu koncesiju samo da bismo došli do nekih kontroverznih ljudi koji će prati nečiji novac. Ja se nadam da to nije tačno, ali se bojim da postoji ta opasnost.Rekli ste za niški aerodrom da je obnovljen. Tamo sleću avioni od 2003. godine, kada je obnovljen sredstvima norveške države i tačno je da sada ima više saobraćaja, ali on je od 2003. godine u voznom stanju, što bi se reklo.Rekli ste da selite prugu iz centra Niša. Netačno. To je priča koja koja postoji 20 i nešto godina, i ja sam je pričao kao gradonačelnik, ali se nije ni jedan prag pomerio do sada, niti postoji ozbiljniji plan nego što je bio pre 20 godina.Zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Moje kolege iz DS-a su uzele moj recept „briše se“ i ja sam dozvolio to bez nadoknade za autorsko delo, ali ja imam drugu ideju sad sa tim zakonom. Kažu neki zli jezici, a možda su i obavešteni, da se to u stvari sprema kada izgubite sledeće izbore, da poslanici, odbornici, ljudi koji su u vlasti dobiju svoj novi posao, a to su ovi prinudni upravnici zgrada, da imaju licence za to, a šta bi drugo mogli da rade, pošto ništa u životu nisu radili, počev od predsednika Vlade pa naovamo, i da se to u stvari sprema.Ja mislim da zakon treba da bude usvojen, ali kao stimulans građanima da se organizuju i pruže otpor toj najezdi i da svi formiraju svoje skupštine, kako se to već zove, i izaberu svoje upravnike i to je pravi način da počnu izbori u aprilu sledeće godine. Hvala.

negde vas nisam baš najbolje razumela, a negde ste me i nasmejali. Ja ću da probam kroz sve to da prođem, pa da dam odgovor, pre svega zbog građana Srbije.Da krenemo od ovog poslednjeg – stanovanja i toga kako ćemo izgubiti izbore. Da li ćemo izgubiti ili nećemo izgubiti izbore, građani Srbije će glasati o tome. Ja se iskreno nadam da, kao što su i do sada videli koliko napora, truda i energije ulažemo u to da uredimo Srbiju i da imamo rast, da se razvijamo, i to može da se vidi i to nisu bajke i nisu priče, verujem da će situacija biti povoljna. Ali, ostavimo nekim novim izborima da daju odgovor na to.Pitanje vezano za koncesije i za Zakon o aerodromima. Mislim da to javnost zna, ja ću sada da ponovim, mi se još uvek, kao Vlada Republike Srbije, nismo opredelili prvo uopšte u kom smeru ćemo da idemo, kada govorio o daljem razvoju aerodroma, zato što smo u međuvremenu u međuvremenu raspisali poziv i dobili svog savetnika sa kojim radimo, na osnovu svih detaljnih analiza koje postoje na aerodromu, zatim svih aerodroma u našem okruženju, toga što mi kao država želimo da postignemo, kada govorimo o razvoju Aerodroma „Nikola Tesla“ i tek ako se budemo opredelili da li na koncesiju ili na neki drugi oblik, nakon toga, dakle, javno, kod nas je sve javno i pregledno, dakle, odlukom Vlade, javno, nakon toga će se pripremati tenderska dokumentacija za eventualno neki vid da li je to koncesija ili šta god bilo.Dakle, mi trenutno kroz komisiju koju je formirala Vlada Republike Srbije, sa svim ministrima, sa savetnikom, sa svim drugim institucijama, razgovaramo o tome šta je najbolji put za Aerodrom „Nikola Tesla“, mi moramo da donesemo određene odluke kada je u pitanju budući razvoj „Nikole Tesle“, ulaganje u „Nikolu Teslu“, povećanje njegovih kapaciteta.Mala samo opaska, vezano za Niš. Sve je to lepo što su avioni sletali, to je odlično, samo da vam kažem da je samo za jednu godinu u Nišu sletelo pet puta više aviona nego trenutka kada je niški aerodrom uopšte napravljen, odnosno obnovljen od strane norveške vlade.Dalje, pomenuli ste takođe ovu, neko ih zove obilaznice, ja to zovem izmeštanje pruge iz centra Niša, pre svega za teretni saobraćaj. Počela je eksproprijacija, dakle, uređene su i budžetom za 2017. godinu su izdvojene pare za eksproprijaciju. Mi imamo zajedničku grupu sa gradom Nišom, mi krećemo u 2017. godini sa eksproprijacijom. U međuvremenu smo razgovarali i sa Evropskom investicionom bankom i sa Svetskom bankom i napravili dogovor, dakle, postoje dokumenta koja mogu da se vide, o finansiranju izmeštanja pruge za teretni saobraćaj iz centra Niša. Konačno, eto, bez obzira što ste i vi pričali, što su mnogi pričali, ja i pričam, ali se trudim da to i realizujem.Što se tiče, još jedanputa, stanovanja, upravnici su tu da nam pomognu i ne mogu nikako da budu ni po kakvoj političkoj igrariji po kakvoj političkoj igrariji imenovani, budući da je u pitanju zaista ugovorni odnos između upravnika i stambene zajednice, odnosno stambenog objekta. Hvala